I prelazimo na glasovanje o točkama dnevnog reda koje smo završili. Pozivam, kvorum je utvrđen. 92 zastupnika i zastupnice. Da vidimo, 95. Možemo početi. Pozivam predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove da predloži svoje prijedloge izbora i imenovanja. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 32. sjednici održanoj 5. lipnja 2009. godine jednoglasno utvrdio prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora. razrješuje se dužnosti člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora, Željko Vincelj. I drugo, za članicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora bira se Danica Hursa. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Molim da dizanjem ruku ove točke dnevnog reda glasujemo. Tko je za prijedlog Odbora za izbor i imenovanja? Hvala. Ima li netko protiv? glasa. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na 32. sjednici održanoj 5. lipnja 2009. godine jednoglasno je utvrdio prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za nek digne ruku. Hvala. Protiv? Suzdržan? Prijedlog odbora je prihvaćen jednoglasno sa 100 glasova. Prelazimo dalje na treći. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na 32. sjednici održanoj 5. lipnja 2009. godine jednoglasno je utvrdio prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se dužnosti člana Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora, Željko Vincelj. I drugo, za članicu Odbora za Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora bira se Danica Hursa. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Prijedlog odbora je prihvaćen jednoglasno sa 102 glasa. Idemo dalje. lipnja 2009. godine jednoglasno je utvrdio prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Razrješuje se član Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika, Miroslav Šeparović s danom 13. travnja 2009. godine. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora. Tko je za? Glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Prijedlog odbora je prihvaćen jednoglasno sa 102 glasa. Idemo dalje. većinom glasova utvrdio prijedlog odluke o imenovanju dva člana izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Za članove izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje se Željka Antunović i Vedran Rožić. **Bebić, Luka

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 103 glasa. Molim dalje. Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Prvo, razrješuje se član Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske profesor doktor znanosti Željko Dujić radi isteka mandata. I drugo, za članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske na prijedlog rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske imenuje se s danom 25. svibnja 2009. godine akademik Danijel Rukavina.

S jedne strane riječ je o odboru koji odlučuje o stvarima koji nije konzultirao i nikako nije pitao matični odbor za to područje, a to je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, a riječ je o odboru koji vodu brigu o Nacionalnoj zakladi za znanost, vodi brigu o izvještajima i vodi brigu o kadrovima. Drugo. Predlažući ovu odluku niste vodili računa o dosadašnjim raspravama kako u Saboru tako i na matičnom odboru, da je u zakladi potrebno mijenjati strukturu članova upravnog odbora jer je u njima protuzakonita, protuteža ljudi iz jednog područja, a to je biomedicinsko područje. Vi sada predlažete razrješenje jednog člana iz biomedicinskog područja, predlažete imenovanje jednog člana iz biomedicinskog područja i održavate već postojeću neravnotežu o kojoj smo mi u nekoliko već izražavali svoje mišljenje. Stoga molim da se ova točka skine s dnevnog reda i uputi matičnom uredu. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Evo Odbor za izbor i imenovanje je radio u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Članom 5. stavkom 2. i 3. zakona propisano je da zakladom upravlja upravni odbor zaklade koji ima 7 članova koji imenuje Hrvatski sabor po jednog člana upravnog odbora zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog, ne odbora nego na prijedlog rektorskog zbora Visokih učilišta Republike Hrvatske. I na osnovu toga prijedloga je ovaj odbor postupio. ... /Upadica se ne razumije./ ... Onda treba mijenjati zakon, a ovo je u skladu sa ovim zakonom. Slažem se da bi trebao odbor raspraviti, ali dovoljno je za našu odluku i ovo da je rektorski zbor predložio, a Odbor za izbor i imenovanja glasovao o tome i predlaže Saboru. Ja sada ne znam što se tiče formalno pravnog gledanja na tu stvar, nama je dovoljno ovo što smo dobili. Druga je to stvar. Da. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Gospodine predsjedniče. Cijeli prigovor je u tome da i prijedlog rektorskog zbora, prijedlog koji je protuzakoniti, jer zakon obvezuje da se znanošću u Hrvatskoj upravlja proporcionalno znanstvenim područjima i drugo proporcionalno regionalnoj zastupljenosti. Ovaj prijedlog je protivan i jednome i drugome se ne razumije./ ... naš odbor, matični odbor za ta područja nego Odbor za imenovanje. I stoga je moj prijedlog i dalje na snazi, da se prije nego što se donese konačna odluka to uputi Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Ja molim gospodina predsjednika Odbora da se izjasni o tom prijedlogu. Hvala. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospodin Petar Selem. Izvolite. ... zboru daje pravo da predloži tog jednog člana. Dakle, to je ingerencija rektorskog zbora. Da li je to dobro ili nije? Ja osobno mislim da nije dobro. Ali kažem činjenica je takva kakva je. Bilo bi dobro poraditi na promjeni tako da apsolutno takve teme dođu na Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu koji je ipak jedini kompetentan da se o njima izjašnjava. Možemo za svakog predloženog naći razlog neki da nije u skladu sa nekim proporcijama, odnosima itd. Ja mislim da od ovog slučaja ne trebamo stvarati sada neki posebni slučaj. Predlažem da se Sabor izjasni o Prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. I dajem na glasovanje. Zaključujem raspravu. Ma dajte izvolite. I identična je stvar da predsjednici sudova, a i identičan je zakon koji ih obvezuje i po regionalnoj zastupljenosti i po određenim područjima. Nije u bio u skladu sa zakonom. Dva puta je Hrvatski sabor vraćao predlagatelju da se svoj prijedlog, oni su ovlašteni predlagatelji, ali svoj prijedlog moraju temeljiti na zakonu. Identičnu situaciju smo imali. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje koji je predložio Odbora za imenovanje. Tko je za ovaj prijedlog? Molim izbrojite. Držite ruke, što je jedan rekao. Ima još da se glasa. Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Hvala. Rezultat? Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 72 glasa za, 13 protiv i 20 suzdržanih. Hvala lijepa.